Idemo na sljedeću točku - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli odbori za zakonodavstvo, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Europske integracije i Odbor za zaštitu okoliša. Izvješća ste primili na sjednici, amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Ivica Buconjić dodatno će obrazložiti Prijedlog, izvolite državni tajniče. **Buconjić, Ivica Pred vama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima je stupio na snagu 5. siječnja 96. godine. U dosadašnjoj provedbi Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima postojale su neusuglašenosti sa novim novinama u zakonu o prostornom uređenju i gradnji, a one se odnose na postupke izdavanje lokacijske dozvole u kojoj postupak neposredno vodi nadležno tijelo za prostorno uređenje i graditeljstvo kroz zajednički uvid u idejne projekte s predstavnicima MUP-a i drugim državnih tijela, odnosno policijskih uprava ovisno o nadležnosti koji utvrđuju jesu li ispunjeni propisani uvjeti lokacijskih i tehničkih rješenja u svezi zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u idejnim projektima. Zakonom se predlaže uskladiti također postupak vezan za izdavanja lokacijske dozvole kao i postupak vezan za nove zakonske odrednice pri izdavanju rješenja o potvrđivanju glavnog projekta, odnosno izdavanja odobrenja za građenje. Jednako tako pojednostavit će se postupak izdavanja odobrenja za skladištenje odnosno za korištenje postrojenja za zapaljive i ili plinove pri nadležnim policijskim upravama u slučajevima kada se prema propisima o gradnji ne izdaje lokacijska dozvola i potvrda projekta ili drugi akt o pravu građenja. Zakon je potrebno također usuglasiti sa Zakonom o tržištu plina i mrežnim pravilima plinskog, distribucijskog sustava. To se posebno odnosi na obveze i postupak operatora distribucijskog sustava pri kontroli ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija kako bi se sigurnost korištenja plinskih instalacija podigla na višu sigurnosnu razinu. Zakonom će se ispraviti i određene manjkavosti i nedorečenosti u definiranju pojedinih pojmova kao i u načinu priznavanja primjene priznatih pravila tehničke prakse vezano za projektiranje, izgradnju i korištenje građevine i postrojenja za zapaljive tekućine i plinove u razvijenim zemljama, čime će se izbjeći moguće dvojbe u tumačenju i provedbi zakona. Zakonom se nadalje uređuje i osposobljavanje djelatnika za rad sa zapaljivim tekućinama i plinovima kao i odgovornost za učinkovitu provedbu osposobljavanja. Osim toga zakonom će se urediti primjena europskih normi koje se odnose na svojstvo reakcije, na požar i otpornost na požar u graditeljstvu kao i potrebnih dokazivanja tih svojstava na građevinama i postrojenjima za zapaljive tekućine i plinove. Ukoliko zakon bude usvojen u ovakvom obliku napravit ćemo dodatna usklađivanja sa pravnom stečevinom i otkloniti određene manjkavosti koje smo uočili u primjeni zakona nakon njegovog donošenja, a ujedno i Vlada prihvaća amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 10. Hvala lijepa. Hvala. Odbori za zakonodavstvo? Odbor za zaštitu okoliša, predsjednica odbora gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora raspravio je na svojoj 35. sjednici održanoj 15. travnja 2010. godine prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima s Konačnim prijedlogom zakona, koje je predsjedniku Sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 24. ožujka 2010. godine. Na postupak donošenja ovog zakona primjenjuje se hitni postupak sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odbor za zaštitu okoliša temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora U uvodnom obrazloženju zakonskog prijedloga gospodin Žarko Katić ravnatelj Uprave za pravne i inspekcijske poslove dao je kratki pregled stanja te opisao novosti koje donose predložene izmjene i dopune Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima. Posebno je istaknuo da stari zakon nije mijenjan od '96. godine od kada je stupio na snagu, a da je u međuvremenu donesen veliki broj izmjena i podzakonskih akata. Naglasio je da se ovim izmjenama olakšava dobivanje potrebnih dozvola iz područja građenja, iz područja bavljenja djelatnošću, da se istovremeno povećava sigurnost korištenja plinskih instalacija kroz odredbe kojima se kojima se daje mogućnost uskraćivanja korištenja plinskih instalacija ako iste ne zadovoljavaju propisane standarde. U Republici Hrvatskoj danas imamo 41 operatera ovlaštenog za isporuku zemnog plina, te 10 operatera za isporuku ukapljenog naftnog plina. Zbog navedenoga vrlo je važno da postoji kvalitetna zakonska osnova za obavljanje djelatnosti. Zakon se usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije kroz 5 točaka, a za njegovu primjenu neće biti dodatnih financijskih zahtjeva na državni proračun. U raspravi je iskazana zabrinutost da će primjena europskih standarda tek danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji omogućiti da se u međuvremenu izdaju uvjeti gradnje i obavlja djelatnost vezana uz predmetni zakon po danas važećim standardima koje možda neće biti u sukladnosti sa novim europskim standardima kroz svega nekoliko godina. Nakon provedene rasprave Odbor za zaštitu okoliša jednoglasno je sa 10 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za zakonodavstvo, predsjednik odbora gospodin zastupnik Emil Tomljavnović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na 89. sjednici koja je održana 14. travnja 2010. godine raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama dopunama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima s Konačnim prijedlogom zakona, a koje je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske i to aktom od 24. ožujka 2010. godine. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. A na tekst konačnog prijedloga zakona odbor podnosi i sljedeći amandman. Hvala. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, europske integracije. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ovo je u neku ruku nastavak naše rasprave od jučer kada smo govorili o usklađivanju našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom i kao što vidimo u ovoj završnoj fazi ako je tako smijem nazvati mora doći do finog podešavanja svih onih zakona koji reguliraju jedno šire područje, pa tako i u ovom slučaju. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima koji je sada na snazi stupio je na snagu još '96. godine. Jasno da smo u međuvremenu uskladili mnoge naše zakone iz ovog područja sa europskim direktivama i to sada zahtjeva da učinimo adekvatan pomak izmjene i dopune niza drugih zakona, pa i ovog koji je danas nama na stolu. Prije svega Zakon o zapaljivim tekućinama nije u suglasju sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, sa Zakonom o tržištu plina, kao i niz podzakonskih akata koje s tim u vezi moramo promijeniti. Ja ću samo spomenut neke od njih, to je Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom, Pravilnik o zapaljivim tekućinama, Pravilnik o sustavima za opskrbu motornih vozila s tlačenim prirodnim plinom itd., itd. Nesuglasje u odnosu na Zakon o prostornom uređenju i gradnji odnosi se na postupak izdavanja lokacijske dozvole. Naime, postupak neposredno vodi nadležno tijelo za prostorno uređenje i graditeljstvo kroz zajednički vid u idejne projekte sa predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno policijske uprave. Oni utvrđuju što? Oni utvrđuju jesu li ispunjeni propisani uvjeti lokacijskih i tehničkih rješenja u svezi zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u idejnim projektima. Ovim prijedlogom zakona predlaže se uskladiti taj postupak vezan za izdavanje lokacijske dozvole, kao i postupak vezan za nove zakonske odrednice pri izdavanju rješenja o potvrđivanju glavnog projekta, odnosno izdavanje odobrenja za građenje. Jednako tako predlaže se pojednostaviti postupak izdavanja odobrenja za skladištenje, odnosno za korištenje postrojenja za zapaljive tekućine odnosno plinove pri nadležnim policijskim upravama. Nadalje, zakon je potrebno uskladiti i sa Zakonom o tržištu plina kojeg sam maloprije spomenuo. Jasno tu su i pravilnici iz tog područja koje također treba mijenjati. To se posebice odnosi na obveze i postupak operatora distribucijskog sustava pri kontroli ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija kako bi se sigurnost korištenja plinskih instalacija podigla na višu razinu. Zakonom će se ispraviti određene manjkavosti i nedorečenosti u definiranju pojedinih pojmova kao i u načinu priznavanja primjene priznatih pravila tehničke prakse vezane za projektiranje, izgradnju i korištenje građevina i postrojenja za zapaljive tekućine odnosno plinove. Zakonom se nadalje uređuje osposobljenost djelatnika za rad sa zapaljivim tekućinama i plinovima, kao i odgovornost za učinkovitu provedbu osposobljavanja. Ovo smatramo u klubu HNS-a vrlo značajnim. To je jedan nedostatak koji je do sada bio evidentan i svakako da u osposobljavanju moramo djelatnike jasno za rad u ovom području moramo učiniti puno, puno više. Osim toga, zakonom će se urediti i primjena europskih normi koje se odnose na svojstva, reakcije pojedinih materijala na požar i otpornost na požar u graditeljstvu kao i potrebnih dokazivanja tih svojstava na građevinama i postrojenjima za zapaljive tekućine i plinove. Prema tome, kolegice i kolege, ovdje se radi o prihvaćanju europskih standarda, europskih normi i europskog ponašanja u ovom području. Ne treba samo prihvatiti ovaj zakon, već ga treba što prije i provesti u praksi. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Zdenko Franić, izvolite.

Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, štovane kolegice i kolege. I mi smo mišljenja da se zakon treba što prije ne samo prihvatiti nego i staviti u primjenu jer rješava izuzetno važnu, kompleksnu i opasnu, potencijalno opasne situacije. Dakle, zakonom se niz pojednostavljenja čini. Postupak lokacijske, dobivanja lokacijske dozvole itd., precizira se obveza operatera distribucijskog sustava sustava i čak i način ispitivanja plinskih instalacija. Međutim, baš tu ima određenih prijepora jer vezano uz članak 11. koji kaže da danom prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europsku uniju svojstva reakcije na požar i otpornost na požar u graditeljstvu navedena u propisima donesenim temeljem Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima određuju se prema hrvatskim normama kojima su preuzete europske norme, a dokazuju sukladno posebnim propisima. Ali u trenutku kada se prihvate europske norme onda više hrvatske norme postojeće više ne vrijede, odnosno europske norme postaju hrvatske i uvijek važi norma koja je prihvaćena. je pitanje, gospodine državni tajniče, po čemu će se provoditi ispitivanje do trenutka prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, tim više što je za očekivati da su mnoge od tih normi već preuzete. Prema tome, ovakvim izričajem članka 11. nastupa jedan period prema kojem se zapravo ne može provoditi ispitivanje jer ove europske norme su već postale hrvatske, a vi kažete da će se ispitivanje provoditi tek od dana prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo. Kao što je poznato, člankom 73. sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Hrvatska se obvezala prihvatiti između ostaloga europske norme jer mi moramo imati funkcionalnu infrastrukturu kvalitete što podrazumijeva uz akreditaciju i normizaciju. Stoga je isto vrlo čudno, neprihvatljivo i stavak 5. članka 4. koji kaže da ispitivanje plinske instalacije po propisanom postupku od strane operatera pored operatera može obavljati od njega ovlaštena ili pravna ili fizička osoba ili stručna služba stručna služba potrošača o čemu se izdaje ispitni izvještaj. Zatim ste propisali i izgled tog ispitnog izvještaja koji je, usudio bih se reći, gotovo u potpunosti sukladan zahtjevima međunarodne norme 17025 za akreditaciju ispitnih laboratorija. Pa postavlja se pitanje zašto naprosto niste u članku 4. stavku 5. propisali da ispitivanje plinske instalacije mora provoditi akreditirana služba, akreditirani laboratorij. Naime, jedina akreditacija kao što rekoh sukladno već citiranom članku 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju garantira dostatnu razinu kompetencije ispitnih laboratorija. Dakle, to je sukladno međunarodnoj praksi, to je sukladno i praksi Vlade RH. Jer u nizu zakona do sada je već uvjetovano da ispitni laboratoriji koji neka ispitivanja sjetimo se azbesta, buke, zaštite od zračenja, kontrole vode, genetski modificirane hrane moraju biti akreditirani. ako je praksa Vlade da se ispitivanju povjeravaju laboratorijima koji moraju naprosto ili službama koje moraju dokazati svoju razinu kompetencije zašto to Vlada jednom zauvijek ne usvoji jedan izričaj i u svaki zakon bez obzira donosilo ga Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo poljoprivrede ili unutarnjih poslova ili bilo koje drugo ne uvjetuje istim izričajem iste uvjete i na takav način stvori jedno uređeno pravno okruženje. Sjetimo se čak da je i certifikacija službi za elektronički potpis uvjetovana akreditacijom od strane Hrvatske akreditacijske agencije, a na koncu konca prije dva, tri dana je i zatvoreno poglavlje – Sloboda kretanja roba koje to regulira i zapravo daje ponajviše ocjene našoj infrastrukturi kvalitete upravo normizaciji i akreditaciji. Dakle, s obzirom da se radi o potencijalno vrlo opasnim situacijama naprosto osobe, laboratoriji, tijela koja provode ispitivanje plinskih instalacija moraju dokazati svoju kompetenciju, moraju imati umjerenu opremu. Na koncu konca i ta oprema se umjerava u akreditiranim laboratorijima. Inače ne možemo imati povjerenja da li je to ispravno. Evo uz ovih nekoliko primjedbi i apela na ministarstvo da razmisli da se to zaista ispravi mi ćemo sa zadovoljstvom podržati ovaj zakon jer se zaista radi o zakonu koji zaista provodi usklađivanje i pojednostavnjuje kompleksne postupke vezane uz zapaljive tekućine i plinove koji se u Republici Hrvatskoj koriste. Hvala lijepa. Klub HDZ-a, gospodin zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima sa Konačnim prijedlogom zakona. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima stupio je na snagu 5. siječnja '96. godine na temelju koga su doneseni sljedeći provedbeni propisi:

U dosadašnjoj provedbi Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima postojale su neusuglašenosti sa novinama u Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Ona se odnose na postupak izdavanja lokacijskih dozvola o kojima postupak neposredno vode nadležna tijela za prostorno uređenje, graditeljstvo kroz zajednički uvid u idejnu projektnu sa predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno policijskim upravama. Zakonom se predlaže uskladiti postupak vezan za izdavanje lokacijske dozvole kao i postupak vezan za nove zakonske odrednice pri izdavanju rješenja o potvrđivanju glavnog projekta, odnosno izdavanju odredba za građenje. Jednako tako pojednostavit će se postupke izdavanja odobrenja za skladište, odnosno za korištenje postrojenja za zapaljive tekućine ili plin pri nadležnoj policijskoj upravi u slučaju kad se prema propisima o gradnji ne izdaju lokacijske dozvole i potvrde o gradnji. Zakonom se ispravljaju odredbe manjkavosti i nedorečenosti u definiranju pojedinih pojmova. Naime, preko 20 definiranih pojmova se do sada moglo proizvoljno tumačiti ovim zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima su propisani tako da neće biti proizvoljnog tumačenja. Ovim se zakonom nadalje uređuje osposobljavanje djelatnika sa zapaljivim tekućinama i plinovima kao i odgovornost onih koji ih educiraju. Ovim zakonom uvodi se primjena europskih normi kod .../Govornik se ne razumije/... na požar u graditeljstvu. Naime, zakon nije mijenjan od '96. godine kad je stupio na snagu, a u međuvremenu doneseno je veliki broj izmjena, podzakonskih akata. Ovom izmjenom olakšava se dobivanje potrebnih dozvola iz područja gradnje i područja obavljanja djelatnosti, te se istovremeno povećava sigurnost korištenja plinova. Treba naznačiti da u Republici Hrvatskoj danas ima 41 operater ovlašten za isporuku zemnog plina i 10 operatera za isporuku ukopnog naftnog plina. Prije svega narečenoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ove izmjene zakona. Hvala. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Dragan Vukić. Izvolite.

imamo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima s Konačnim prijedlogom zakona. Ovaj Zakon o zapaljivim tekućinama donio je ovaj Sabor '95. godine i na osnovu ovoga zakona doneseno je više pravilnika o njegovoj primjeni. Zašto danas donosimo izmjene i dopune ovog zakona? Zato da bi ga uskladili sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju i sa Zakonom o tržištu plina. Kad je u pitanju usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju, tu se prvenstveno misli na postupak izdavanja lokacijske dozvole, kao i postupanje pri izdavanju rješenja o potvrđivanju glavnog projekta. Ovo je važno iz razloga jer se postojeća procedura izdavanja lokacijskih dozvola ubrzava i skraćuje se vrijeme čekanja iste. Na ovaj način će državna uprava, odnosno jedinice lokalne samouprave biti brže i učinkovitije a sve na zadovoljstvo potencijalnih investitora koji nekada i neopravdano dugo čekaju pojedine pojedine dozvole i rješenja. To je što se tiče Zakona o građenju. Kad je Zakon o tržištu plina u pitanju, izmjene ovog zakona se odnose na distributere plina u Republici Hrvatskoj, a kojih je oko a tiču se povećanja sigurnosti korištenja plinskih instalacija, a što je opet u skladu s europskim normama i standardima. Isto tako ove izmjene i dopune govore o osposobljavanju i edukaciji djelatnika koji dolaze u doticaj sa zapaljivim tekućinama i plinovima. I na kraju, kolegice i kolege, podržat ću donošenje ovih izmjena i dopuna zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Ivica Buconjić. Izvolite.

i tim sporazumom je praktično razrađeno postupanje agencije u ime MUP-a po ovim novim odnosima iz članka 4. stavka 5. što je još dodatno pojašnjeno stavkom 8. A u vezi članka 11. što ste postavili pitanje da je možda nejasan oko toga što se primjenjuje, postavljen je jedan prijelazni period za laboratorije koji i sada moraju postupati po normama koje je Hrvatski zavod za norme inkorporirao u hrvatski pravni sustav, međutim u laboratoriju još nisu u potpunosti spremni postupati po svim EU normama, i zbog toga je ostavljen taj jedan prijelazni period da da se svi subjekti iz ovoga zakona mogu s vremenom prilagoditi i da s danom stupanja, odnosno danom pristupanja Republike Hrvatske u EU budu spremni za provođenje i prihvaćanje europskih standarda. hvala lijepa na ovoj raspravi. Smatram da će ovaj zakon zaista dati doprinos u olakšavanju svih onih poslovnih procesa koji se u Republici Hrvatskoj provode, naročito prema Zakonu o građenju, a kojima je možda dosadašnji zakon zbog svoje neusklađenosti i određene manjkavosti u nekim situacijama bio prepreka. Hvala lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu.